utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 94 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da

zahtev predsedniku Narodne skupštine da stavi odmah na sednicu kolegijuma donošenje odluke o formiranju delegacije Narodne skupštine koja bi obišla uhapšene Srbe u Podgorici koji su zatvoreni u zatvoru Spuž pod navodnom sumnjom da su učestvovali u pokušaju puča u Crnoj Gori ili terorističkog napada na nosioce najviših funkcija, a među njima i Đukanovića.Ja sam dobio pismo, službeno pismo Branke Milić, starice tu negde mojih godina, nisam star, dobro, onda nije ni ona, ali nije za terorističke akcije, verujte mi. Dobio sam njeno pismo, službeno, prosleđeno po odobrenju sudije Višeg suda u Podgorici Miroslava Bašovića, službeno prosleđeno preko Ministarstva pravde Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Istražnog zatvora, čiji je načelnik Darko Vukčević.Branka Milić, u ime zatočenih Srba, traži da Narodna skupština oformi nezavisnu komisiju koja će obići sve državljane Republike Srbije u zatvoru Spuž i utvrditi pod kojim uslovima izdržavaju pritvor kao najtežu meru procesne prinude i koja će pokrenuti nezavisnu istragu o navodnom pokušaju državnog udara izbornog dana u Crnoj Gori.Istraga o nepostojećem delu, koju vodi specijalni državni tužilac Milivoj Katnić je poručena kao i sam državni udar i ne obećava minimalne garancije proceduralnog prava na materijalnu istinu.

ali do sada raspolažu samo izjavama dvojice zaštićenih svedoka, od kojih je jedan formalizovao svoj status, a drugi još nije, koji su agenti provokatori, koji su agitovali kod raznih patriotskih organizacija da se dođe u što većem broju u Crnu Goru da se podrži miting crnogorskih Srba na dan izbora, a niko im reči nije pomenuo o bilo kakvoj oružanoj akciji.Ja predlažem da Narodna skupština prvo organizuje jednu delegaciju, koja će obići sve zatečene Srbe, svakoga od njih saslušati i podneti izveštaj Narodnoj skupštini, a Narodna skupština posle toga da odluči da li će preduzimati dalje mere, da li će se obratiti Vladi, nadležnim ministarstvima ili će i sama pokrenuti određenu akciju u formi anketnog odbora ili komisije.Ovde mi je stavljeno do znanja da očekuju da ovo dostavim svim poslaničkim grupama. Ja sam vam na ovaj način to dostavio, pošto nemam druge komunikacije sa nekim poslaničkim grupama. Vladi Republike Srbije, na ovaj način sam joj takođe dostavio i tražim da Skupština obavesti Ministarstvo prave, pre svega. Kancelariji za ljudska prava OEBS-a sa sedištem u Beogradu, to čekam da mi dođe Devenport, nikako ga nema, pa da njemu predam. I svim ambasadama u Beogradu, kao što znate, ja sam u kontaktu sa nekim ambasadama ambasadama zemalja koje nisu priznale Kosovo i Metohiju, a sa ambasadama država koje su priznale Kosovo i Metohiju mi srpski radikali nemamo nikakve zvanične kontakte.Ovo treba urgentno sprovesti, po mom mišljenju pre novogodišnjih praznika, da bi se obezbedio pre svega civilizovan tretman u crnogorskom zatvoru za državljane Srbije. za državljane Srbije. Državljani Srbije koji su uhapšeni u Crnoj Gori moraju imati status političkih pritvorenika, a ovi ih tretiraju kao kriminalce. **Veroljub Arsić** Privodite kraju. **Vojislav Šešelj** Evo, priveo sam kraju.Dakle, urgentno kolegijum da se sastane i da formira delegaciju, višestranačku delegaciju koja će otići da poseti naše državljane.

vezano za Zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja i za rešavanje tehnoloških viškova, što je neophodno i što je bitno, da se veliki broj ljudi koji nemaju posao, a imaju određeni broj časova, da se zbrinu.S druge strane, postavio bih pitanje i našem ministru, sa akcentom za problem koji imaju male opštine, male sredine kao što je opština Svrljig, gde imamo dve škole, gde imamo veći broj radnika, nastavnika i profesora u tim školama iz Niša, nego iz našeg kraja, iz Svrljiga. To važi i za ostale opštine koje su isto male kao i moja opština, a imaju mlade ljude, ljude koji su završili fakultete, koji imaju istu kvalifikaciju i mogu da rade, ali zbog ljudi koji se šalju iz većih mesta, iz većih centara, šalju se u te naše male opštine. Ti naši mladi ljudi idu i van granica naše opštine, idu i van granica naše zemlje Srbije.Ja bih zamolio ministra, ukoliko postoji neka mogućnost, da se na neki način u okviru tog njihovog da se tim malim opštinama kao što je opština Svrljig, Gadžin Han, Bela Palanka i ostale te opštine, da se tamo na neki način izuzme taj način da se šalju prosvetni radnici kao tehnološki viškovi, jer problem je i budžeta opština, jer treba da plaćaju i putne troškove, a to je velika stavka za budžete tih naših malih opština. To je jedno pitanje.Drugo pitanje Ministarstvu poljoprivrede, nadležnom ministru poljoprivrede, a vezano je da li će u narednoj godini imati mogućnost da se promeni pravilnik, da se subvencije daju stočarima koji imaju jedno matično grlo. Sada je po pravilniku dva matična grla, jer mislim da je vrlo bitno, a to možemo da govorimo i za opštine koje su nerazvijene, demografski ugrožene, koje imaju manjak manjak ljudi, veliku teritoriju, da se u tim opštinama promeni taj pravilnik, da stočari koji jedno matično grlo imaju pravo da koriste pomoć od 25.000 dinara. To je vrlo bitno baš zbog toga što smo svedoci da jedno grlo, jedna krava daje budućnost, na neki način pomaže tom poljoprivrednom proizvođaču da preživi tešku situaciju, a imali smo neke izjave nekih naših ljudi koji rade u ministarstvima da su da su ta grla kućni ljubimci. To nije bilo primereno.Prema tome, pitanje našem ministru – da li će se smanjiti ta obaveza da budu dva, da bude jedno grlo? U krajnjem slučaju, ukoliko to ne može, ja bih zamolio nadležnog ministra da ni slučajno ne dođe u situaciju da se poveća taj limit, da ne budu dva, sad da budu tri, da se poveća limit, da tako još veći broj ljudi koji su iz malih opština, koji su mali proizvođači, mala gazdinstva da mogu da koriste sredstva koje daje Vlada, odnosno nadležno Ministarstvo poljoprivrede. Mislim da je to vrlo bitno za naše stočare, za naše poljoprivredne proizvođače. Ja bih se zalagao i kao čovek, i siguran sam da će nadležno Ministarstvo imati sluha za nerazvijena područja, marginalna područja, za brdsko-planinska područja, da se na taj način isto pomogne stočarima i svima kojima je to potrebno.Sada bih još jednom, kao čovek koji dolazi iz jedne male opštine, ali domaćinske opštine, kao srpski domaćin, svim narodnim poslanicima, svim građanima Srbije čestitao Svetog Nikolu i svima poželeo da imamo puno zdravlja i sreće i da godina i ova naredna godina bude rodna i blagorodna, kako na njivi, tako i kući. Hvala, predsedavajući.Prvo pitanje postavljam Ministarstvu finansija. Preduzetnici koji paušalno plaćaju porez stiglo je poresko rešenje na adrese firmi koje vode za prethodne dve godine, znači, isto kao i nama ili paorima za odvodnjavanje.Pitam – zašto su dve godine čekali Poresku upravu da im pošalje rešenja? Zašto rešenja nisu poslata prošle godine i zašto ne mogu da plate taj svoj dug za za porez u ratama kvartalno?Paušalci su dužni jako puno, a da to nisu ni znali. Mnogi ljudi su se zbog toga našli između hitne otplate potraživanja i stavljanja katanca na radnje. Krojačke radnje, na primer, porez plaćaju paušalno, a za dve godine im se nakupilo i do 200.000 dinara duga za porez koji moraju odjednom da plate.Unazad plate.Unazad dve godine su radili za državu, a ne za sebe. Svi su znali da će razlike za porez biti, ali ne onakve kakve su dobili po 200.000, već sam rekla.Pitam – kako je nastala ta velika razlika poreza kod paušalaca? Takozvanim paušalcima država nije od 2014. godine do pre nekoliko meseci izdavala poreska rešenja. Zašto? Umesto toga savetovali su ih da državi mesečno plaćaju isto koliko i do tada. Znači, paušalci su sami sebi računali porez otprilike i zato se sada stvorila ta velika razlika.Kada su nova rešenja konačno počela da pristižu ispostavilo se da za prethodnih više od godinu i po dana paušalci treba jako puno novca da doplate. Za male paušalce to je veliki problem i ta razlika jednostavno će ih navesti, ne da pozatvaraju radnje, nego da ili da rade na crno ili da se stvarno poodjavljuju.Postavljam još jedno pitanje – da li je država predvidela mehanizme kojima bi paušalcima olakšala plaćanje duga? Znači, da li država planira da im omogući da plate ta svoja dugovanja kvartalno ili na neke rate.Paušalci kažu da im Uredba o bližim uslovima i kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti donosi puno neprijatnosti. To je nesigurno zato što oni ne mogu da izračunaju koliko njihov prihod treba da košta, odnosno koliko treba da plaćaju poreze. Na kraju rešenja piše da imaju pravo žalbe, ali da žalba ne odlaže izvršenje. Isto kao i za odvodnjavanje.Drugo pitanje postavljam Vladi Srbije i ministarki bez portfelja zaduženoj za demografiju i populacionu politiku, Slavici Đukić Dejanović. Jedan u nizu gorućih problema majkama na porodiljskom odsustvu jeste i to što na svoju zarađenu naknadu čekaju i po nekoliko meseci. se to rešiti u 2017. godini. Takođe, pitam – da li će se dozvoliti ukidanje PDV-a, povrata PDV-a na opremu za bebe od 1. januara? U teškim finansijskim okolnostima u kojima živi većina roditelja, pored uobičajene jednokratne pomoći Republike Srbije i lokalne samouprave, jako je važna i ta podrška države u vidu povrata od 40.000 u prvoj i 30.000 u drugoj godini deteta.Takođe, deteta.Takođe, jedan u nizu gorućih problema majkama na porodiljskom odsustvu jeste i to što na svoju zarađenu naknadu čekaju po nekoliko meseci, jer poslodavac ne stiže, ne može ili ne želi da svaki mesec podnosi nekoliko desetina papira kako bi mu bili refundirani troškovi i sredstva uplaćena retroaktivno.Pitam – kako će se to rešiti u 2017. godini, da li će porodilje, žene na porodiljskom odsustvu i dalje čekati svoju zaradu mesecima?Liga socijaldemokrata Vojvodine je kroz inicijativu – puna plata za trudnice u lokalnim samoupravama predlagala isplatu jednokratno pomoći trudnicama i porodiljama, te da je negde ta praksa uvrštena u redovna socijalna davanja koja su na sebe preuzele lokalne vlasti. Neke lokalne samouprave su to uvele, ali su vremenom to ukinule, pa pitam – da li će lokalne samouprave imati neke svoje pomoći porodiljama, majkama sa troje dece i u 2017. godini? Imam tri pitanja.Prvo pitanje je za Ministarstvo pravde i Agenciju za borbu protiv korupcije. Zanima me njihovo mišljenje da li je protivzakonito i da li je uopšte u skladu sa propisima da jedna poslovna banka zaključi ugovor uz naknadu za dobijanje pravnog mišljenja od jednog visokog državnog funkcionera, a za vreme dok on obavlja visoku državnu funkciju.Da budem konkretan, u pitanju je Pireus banka koja je 25. februara 2013. godine naručila od grupe profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu jedno pravno mišljenje, a koje se tiče promenljivih kamatnih stopa i da li one predstavljaju ništavne odredbe ugovora, u smislu Zakona o obligacionim odnosima.Jedan od tri profesora koji je radio takvo pravno mišljenje je prof. dr Oliver Antić, a u tom trenutku glavni savetnik predsednika Republike i član predsedništva SNS koja je vladajuća stranka u tom momentu. Da li je normalno, da li je protivzakonito i da li ima elemenata krivičnog dela korupcije da poslovna banka angažuje grupu profesora, ali da je taj jedan profesor visoki državni funkcioner, glavni savetnik predsednika Republike Srbije, znači, ne samo za pravna pitanja, nego lice koje se redovno pojavljuje u sredstvima javnog informisanja i da za potrebe te banke uradi jedno pravno mišljenje?Zamislite mišljenje?Zamislite koliko bi bilo privrednih subjekata koji bi voleli da im ministarka pravde uradi neko pravno mišljenje ili predsednik Vlade, obzirom da je i on pravnik, da uradi neko pravno mišljenje o bilo kom pitanju, koje ne mora biti iz opsega njegove delatnosti, pogotovo zato što je to pravno mišljenje, ja ga imam ovde, Pireus banka koristila pred sudovima u postupcima. Godine 2013. veliki broj građana je podneo tužbe protiv banaka u Srbiji sa zahtevom za proglašenje ništavosti odredbi ugovora koji su vrlo nepovoljni za korisnike bankarskih usluga. Sada kada imate situaciju da jedan sudija dobije jedno pravno mišljenje, a u tom pravnom mišljenju pokojni profesor Hiber, docent doktor Milan Živković i potpisani prof. dr Oliver Antić, koji je glavni savetnik predsednika Republike, se nalazi kao jedan od davalaca mišljenja.Podsetio bih vas da je problem zaduženih u švajcarskim francima, ne samo problem Srbije, nego problem u celoj srednjoj i istočnoj Evropi, pa su tako na nivou države u Mađarskoj regulisali taj problem, a nedavno su sudovi u Poljskoj doneli jednu vrlo važnu odluku po kojoj su proglasili ništavim odredbe ugovora o zaduženosti, o promenljivoj kamatnoj stopi u švajcarskim francima i te ugovore su proglasili beskamatnim zajmom u zlotima.Znači, nije više kreditni posao u švajcarskim francima, već beskamatni zajam u domaćoj valuti. Da li je jedan od razloga što se kod nas opstruiše i u pravosuđu, između ostalog, i postojanje jednih ovakvih pravnih mišljenja, kao što smo dokazali da postoje i ugovori između sudija i sudova sa jedne strane, i poslovnih banaka, sa druge strane, po kojoj oni imaju status VIP klijenata.Nigde nije ušao švajcarski franak i mi imamo još jedan dokaz za to, evo izveštaja koji je revizorska kompanija „KPMG“ radila za potrebe Pireus banke, gde se takođe konstatuje da poslove banke, koje su odobravale kredite u švajcarskim francima, nisu raspolagale depozitima u švajcarskim francima i nisu se zaduživale na minus tržištu u toj valuti.Drugo pitanje, takođe za Ministarstvo pravde, ali i za ministra finansija i predsednika Vlade.

veliki broj sudova. Osnovni sudovi dužni su 359 miliona dinara, Viši 129 miliona, prekršajni 24 miliona, Osnovna javna tužilaštva 10,5 miliona, Privredni sudovi 440 miliona, Više javno tužilaštvo 340 miliona i Apelacioni skoro 150 miliona dinara. Pri tome, oni su izuzeti i mogu da isplaćuju i plate i doprinose, a građani ne mogu da naplate svoja potraživanja, što je protivustavno, jer ne štite se svi oblici svojine. Evo, ovde spisak svih tih sudova i svih tih zaduženja.Treće pitanje, pitanje za predsednika Vlade. Bili ste juče u poseti „Elektromreži Srbije“, istakli ste da je to jedno od najuspešnijih državnih preduzeća, a najavili ste takođe da ćete preispitati rad svih direktora javnih preduzeća i onih koji ne rade dobro. Sada, vas pitam, koji je razlog da direktor „Elektromreže Srbije“ više neće ostati na toj funkciji, njemu ističe mandat, ali, kao što neke informacije kažu, neće se ponovo kandidovati. Znamo da to nije u pitanju nepostojanje fakultetske diplome, jer je i do sada obavljao funkciju direktora Nikola Petrović, bez diplome,

Zahvaljujem predsedavajući. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani i građanke Republike Srbije.Zatražio bih obaveštenje, odnosno objašnjenje od Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, u vezi sa pritužbama koje dobijam od pojedinih građana. O čemu se radi? Mnogi građani mi se žale da dobijaju, takozvane kako se to stručno naziva neželjene, odnosno ne traženu ne traženu komunikaciju, telefonske pozive, ili telefonske poruke koje su komercijalnog sadržaja.To se uglavnom odnosi na pojedina osiguravajuća društva, mnogo češći slučaj, a danas je manje sa bankama, ali isto tako i sa pojedinim drugim privrednim subjektima koji nam šalju SMS poruke koje nismo tražili, odnosno nisam siguran da imaju pravo da nam šalju.Dakle, šalju.Dakle, radi se ovde o nekoliko mogućnosti. Jedna od mogućnosti, jeste da ovi privredni subjekti koriste listinge, sa kojih uzimaju naše brojeve, za koje možemo da kažemo uslovno rečeno da su javni, ali to ne znači da se oni mogu koristiti u ove svrhe, odnosno da se mogu koristiti za slanje komercijalnih poruka.Druga mogućnost jeste da naše brojeve telefona dobijaju od trećeg lica, što takođe ne znači da se taj broj telefona može koristiti za ne traženu komunikaciju, koja je komercijalnog karaktera.I treća mogućnost, koja je najopasnija, jeste da neko pravi bazne podataka ovakvih brojeva telefona i da ih onda nekome prodaje, što je verujem najozbiljnije delo u ovom slučaju.Dakle, sve tri mogućnosti su, što se mene tiče, sporne, i u tom smislu bih želeo da dobijem konkretan odgovor od Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, jer mislim da je on prava osoba koja ovim treba da se bavi, jer ovde se radi upravo o, čini mi se, kršenju prava na privatnost građana.Ovde u smislu pravnih implikacija, rekao bih da postoje tri mogućnosti. Jedna je, da Zakon ovako nešto dozvoljava, odnosno da je ovakva komunikacija zakonski dozvoljena dozvoljena u našoj zemlji, u šta nisam siguran, a u kom slučaju bih očekivao od Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, da pokrene inicijativu da se odgovarajući zakonski propisi promene, odnosno da se usaglase sa najboljim praksama u svetu koji ovakvu komunikaciju ne dopuštaju.Druga mogućnost, jeste da postoji tzv. pravni vakum, odnosno da ovo nije regulisano na odgovarajući način zakonom i da to pojedini privredni subjekti, najčešće se radi o osiguravajućim kućama, koriste, i da sa nama da sa nama neželjeno komuniciraju, odnosno da nas pozivaju na naše brojeve telefona ili da nam šalju poruke koje mi prethodno nismo tražili.Treća mogućnost, jeste da to apsolutno nije regulisano našim zakonom, u kom slučaju bih molio Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja da pokrene inicijativu da se ovako nešto uredi.Naravno, postoji još jedna mogućnost, a to je da on stupi u kontakt sa operaterima fiksne i mobilne telefonije i da od njih traži ili da ih zamoli, ili da inicira da se napravi, jedan Kodeks ponašanja operatera fiksne i mobilne telefonije koji mogu, čak i ukoliko ne postoji zakonska regulativa, ove stvari da regulišu na taj način što će sami sprečavati ovakvu komunikaciju.U tom smislu bih hteo da vas upoznam sa najboljim praksama koje postoje u svetu. U SAD, još iz vremena samo fiksne telefonije, kada uzimate telefonski broj vi se unapred određujete da li želite da primate pozive koji su komercijalnog karaktera ili ne. Dakle, ukoliko se odlučite da ne želite, niko nema pravo da vas zove i da od vas zahteva da prihvatite bilo kakvu komunikaciju koja je komercijalnog karaktera.U mnogim drugim zemljama, na primer u Velikoj Britaniji, je vrlo jasno definisano da se komunikacija putem mobilnih telefona može obavljati isključivo ukoliko uradite nešto što se, stručno na engleskom jeziku, zove double optine, odnosno morate dvostruko dozvoliti nekome da bi mogao sa vama da komunicira. To znači da mora dva puta da vas pita i dva puta od vas da dobije potvrdan odgovor, čak i ukoliko vi inicirate komunikaciju, on mora još jedanput da vas pita, da bi od vas dobio odgovor.Dakle, ovakva komunikacija je nešto što nije uobičajeno u svetu, i očekujem da se to i kod nas, ili reguliše na odgovarajući način ili ukoliko nije regulisano, da Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja zaštiti privatnost naših građana i da pokrene inicijativu da se taj problem reši. Kažem, može da se reši, čak i na nivou operatera fiksne i mobilne telefonije, koji jednim Kodeksom ponašanja među sobom to mogu da reše, odnosno mogu da isključuju

događaja vršnjačkom nasilja u školi ''Takovski ustanak'' i postupak, kako tokom samog događaja i direktorke škole Branke Žižović.Naime, u toj školi je došlo do vršačkog nasilja, majka je prijavila da joj je dete maltretirano, tučeno. Otišla je kod lekara, da se vide i dokazi o nasilju koje je šutiranjem, od učenika starijeg, u učinioci, naneseno, da bi direktora Branka Žižović dala izjavu koja u slobodnom citatu glasi – da ona ne razume zašto se to diže na neki viši nivo i zašto se u jedno koškanje među decom uključuje i Centar za socijalni rad i druge institucije.Dakle, ministra prosvete pitam, u kom je delu proces unutar Ministarstva, u nadležnim sektorima, razgovor i sa školom i sa direktorkom škole, i postupanje Ministarstva po Pravilniku o postupanju ustanova u kojima se odigrava nasilje, koje je na snazi. A ministra policije, u kom delu je i kojoj fazi je postupanje odseka u Ministarstvu, koje u saradnji sa Centrom za socijalni rad, takođe po Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u ustanovama treba da bude.Zašto bude.Zašto je ovo moje pitanje važno i zašto očekujem od oba ministra odgovor u roku od 15 dana, uz svest o tome šta je direktorka kazala? je to minimalno što se desilo, da je nevažno. Direktorka je dala javnu podršku vršnjačkom nasilju. To osim što je zabranjeno zakonima i propisima kojima se definišu sve vrste nasilja, uključujući i propise koji su podnosili ministar prosvete i ministar policije, to je nedopustivo. Nedopustivo sa od strane nekoga ko obavlja dužnost direktorke škole.Naša visoka tolerancija na nasilje, naš prezir prema patnji dece koje su žrtve vršnjačkog nasilja je nedopustiv. Iz ova moja dva pitanja, moja molba svima nama koji prirodom svog posla imamo nekakvu javnu funkciju, javnu obavezu, nekakvu moć javne reči, da pazimo šta govorimo kada je u pitanju vršnjačko nasilje, kada je u pitanju nasilje prema ženama, kada je u pitanju nasilje prema osobama sa invaliditetom, da jako pazimo šta govorimo. Ako imamo zle stereotipe u glavama da je to oduvek tako bilo, oduvek su se deca tukla da te stereotipe zaboravimo, jer su oni zabranjeni kao ponašanje. Propisima o kojima smo zajedno odlučivali u ovoj Skupštini, i vlast i opozicija, ovaj slučaj, prvo da nema tragičan ishod kojim će biti okrivljena majka i dete žrtva i da neće biti tragičnog ishoda kojima će se direktorki tolerisati minimiziranje slučaja vršnjačkog nasnjilja, bilo bi dobro da nam svima dopre do svesti.U istraživanja koja su u Srbiji rađena 30,7% dece, urađena je na uzorku od preko 57.000 dece u školama u Srbiji je trpelo neki vid verbalnog nasilja, zlostavljanja, 15% dece u školama trpi neki vid fizičkog zlostavljanja. Ako mi ne razumemo kolika je to panja deteta u uzrastu od šest, sedam do 15 ili 18 godina, onda uzalud donosimo propise u ovoj Skupštini, ako ćemo prećutati nerad institucija koje su plaćene iz budžeta kao i svi mi da spreče vršnjačko nasilje, da deluju preventivno, da pruže podršku žrtvi, da pruže podršku i nasilniku, onda ćemo samo svedočiti samo zgražavanjem slučajevima nasilja i u školi i u porodici i na ulici. Zgražavanje zaglupljuje. vas da se ne zgražavamo, nego da delujemo i zato pitam oba ministra – u kojoj fazi su na osnovu protokola o postupanju u slučajevima nasilja u ustanovama poslovi, sektori u njihovom ministarstvu? Hvala.

Aleksandru Vučiću u vezi budžeta za 2016. godinu.Podsetiću predsednika Vlade prvo na njegovu izjavu od 10. marta 2014. godine na predizbornom skupu u hali „Pinki“ – „Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem, penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje sa naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzme“.Kao što smo videli u budžetu za 2017. godinu predviđeno je 47 milijardi dinara za plaćanje garancija po dugovima nesposobnih javnih preduzeća koja vode nesposobni partijski kadrovi, gde država mora za njih da plati njihove dugove zato što nisu u stanju da to urade.Sa druge strane, penzionerima je uzeto 20 milijardi dinara, zaposlenima u javnom sektoru, među kojima su nastavnici, lekari, medicinske sestre itd. još 22 milijarde, ukupno je manje nego što gubitak prave javna preduzeća. Svi porezi su povećani, uvedena je akciza na struju, sve stope su povećane za više od četiri godine, koliko je Aleksandar Vučić na vlasti.Poslednji korak u uzimanju novca iz džepova građana i privrede i davanje tog novca sa druge strane stranim investitorima i nesposobnim partijskim kadrovima i povećanje paušalnih poreza sa kojim su suočeni mnogi građani Republike Srbije, porodičnih firmi i preduzetničkih radnji, a njih ima preko 200.000 u Srbiji, zapošljavaju preko 400.000 ljudi, nakon dve godine su konačno dobili rešenja od poreske uprave, dakle rešenja koja kasne preko dve godine kojim sada nalažu da u roku, do kraja godine uplate u budžet zaostale povećane poreze. Znači, retroaktivno im je povećan paušalni porez i naterani su da ga plate.To je način na koji premijer, odnosno predsednik Vlade krpi budžet, pa je moje pitanje za premijera – kada će prestati da uzima od građana i od privrede, da krpi rupe u budžetu i da daju pare stranim investitorima i nesposobnim partijskim kadrovima? Da li je to reforma koju je obećavao i koja je očigledno u direktnoj suprotnosti sa izjavom koju je dao u martu 2014. godine?Drugo pitanje za predsednika Vlade, imamo jedno pismo Zaštitnika građana, koji je odgovorio na neke optužbe koje je izrekao premijer, pa pošto to pismo nije dobilo svetlost dana u medijima, recimo na RTS, ja ću ga ovde pročitati u Narodnoj skupštini kako bi građani ovo mogli da čuju „Poštovani gospodine Vučiću, dana 30. decembra ste u javnom obraćanju građanima Srbije, u direktnom prenosu na svim nacionalnim TV kanalima između ostalog rekli za mene i više drugih osoba da smo apriori protiv države i svog naroda, oni zbog toga što su nekada bili na vlasti, a ja sam kao Zaštitnik građana tada bio veoma zadovoljan pravima manjina, kao što ste rekli.Nije prvi put da iznosite neistine u vezi mog rada, Zaštitnika građana i letimičan pogled na godišnji izveštaj iz perioda pre 2012. godine pokazaće više zamerki u toj oblasti nego što sadrži izveštaj za 2015. godinu. Na žalost ni izveštaji za 2015. godinu, ni za 2014. godinu nisu razmatrani u Narodnoj skupštini, iako je to obaveza parlamenta utvrđena propisima, ali to to nije moglo da vas spreči da pročitate, jer su vam i lično upućeni radi informisanja i javno objavljeni ti izveštaji. Ipak, sadržina izveštaja za vas nije od značaja, već potreba da kažete nešto loše o Zaštitniku građana, odnosno o meni lično.Tu međutim nastaje mnogo veći i opasniji problem, ne samo po osobe koje ste pomenuli i mene, već mnogo šire po demokratiju u Srbiji. Označili ste pred celom srpskom javnošću više građana Srbije, uključujući i Zaštitnika građana za protivnike države i svog naroda. Ističući takvu užasnu ocenu, ne želim da polemišem zbog njene očigledne besmislenosti. Međutim, dužni ste i morate da vodite računa da ni o kom građaninu Srbije nemate pravo da kažete tako nešto, niko to pravo nema, a posebno vi“.Premijer je na ovo odgovorio da nema obavezu da odgovori na ova pitanja, da ga to zaista ne interesuje, međutim, da ima obavezu da objasni građanima Srbije zašto druge građane naziva ovakvim rečima, zašto vređa na konferencijama za medije i zašto govori da su drugi protiv države kada to jednostavno nije istina? Imamo samo drugačiji način, odnosno koncept države. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Ivan Manojlović.

službama.Proteklih dana, a kako smo se izgleda približili novogodišnjim praznicima, očekivali smo da će nas uskoro, negde sa nekih reklamnih panoa najpre pokret gospodina Radulovića informisati najdetaljnije o cenama za novogodišnju noć, o cenama ćevapa itd, ali pojavilo se nešto drugo.U Srbiji se proteklih dana pojavio jedan drugi gospodin, očekivali smo estradne umetnike, ali eto on je uspeo da ukrasi pa je sa različitih trafoa, mesta za vodosnabdevanje, itd, znači sva ona mesta koja su izričito zabranjena Zakonom za oglašavanje i reklamiranje političkih partija, ali i ostalih oglašavanja u komercijalne svrhe pa je tu ne libeći se iskoristio jedan slogan našeg poznatog vojskovođe, sa kime zaista možemo da konstatujemo jedino što bi možda imao zajedničko jeste da bi i njegovo prezime Mišić možda malo drugačije akcentovali upućeno?)Pitanje je upućeno nadležnim komunalnim i inspekcijskim službama. Da li neko pod sloganom „ko sme, taj i može“, da li zaista može da zloupotrebljava zakon, krši zakon i na nedozvoljenim mestima, van izborne kampanje postavlja promotivni materijal?

materijal.Postavljamo pitanje takođe i Agenciji za borbu protiv korupcije. Obzirom da je decembar mesec, da su izbori najavljeni negde, otprilike u aprilu ili maju, na koji način se finansira ovaj politički pokret, koji se sve vreme ovde nama reklamira reklamira da zastupa neku socijalnu kategoriju građana, a vidimo da nemilice troši novac i kreće u predizbornu kampanju, a izbori još nisu raspisani? Znači, odakle novac za finansiranje četiri meseca kampanje? Zaista mislimo da ni Donald Tramp ne bi mogao ovako nešto sebi da priušti na toliko duge staze.Takođe, očekujemo da nadležni organi postupe shodno zakonu i da pristupe, ako je tu potrebno, uklanjanju, ili, već, shodno svojim nadležnostima, odrede i kaznu za ovakve prestupnike. Ne kaznu da bi se neko kaznio, već da bi se jasan signal i nekim drugima koji će verovatno krenuti ovim dobrim delom opozicije i da reklamiraju, neko ko sve vreme ovde pokušava da destabilizuje parlament, ko pokušava da opstruira parlament, a onda se hvali kako je on u stvari za parlamentarizam, pa se nađe među umrlicama, pa se nađe na trafoima za struju van predizborne kampanje trošeći novac, voleli bi, eto, da znamo, od kojih se para finansira ovaj pokret koji je možda građanima omogućio da shvate da je to neko novo lice na političkoj sceni a 16 godina su prisutni u Srbiji. Ali, eto, i posle 16 godina neko može sebi da da za pravo da se nazove nekim novim čovekom.Iako je već dokazano u već dokazano u praksi da oni nisu ni inovativni, niti mogu da smisle nešto novo, plagijatorstvo je odlika takvih ljudi. Pošto je već upotrebio ovaj slogan – Ko sme, taj može, ja bih dodao samo da - I ko ne zna za strah, taj ide napred. Hvala.

Janković.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o upravljanju aerodromima.Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandar Damnjanović i Miodrag Poledica, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković, Zoran Milić i Veljko Kovačević, vršioci dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Mirjana Čizmarov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Andrijana Jovanović, zamenik predsednik Komisije za javno-privatno partnerstvo.Primili

Marko Milenković, Aleksandra Belačić, Gorica Gajić, Milan Lapčević, Dejan Šulkić, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Srđan Nogo, Boško Obradović, Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, kao i amandmane Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Primili ste Izveštaj Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Određujem pauzu u trajanju od pet minuta, dok ovlašćeni predstavnici predlagača ne uđu u salu. Zahvaljujem.(Posle

Poštovani poslanici, prelazimo na raspravu op amandmanima.Na glavu 1. naziv iznad člana i član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč Hvala, predsednice.Poštovana potpredsednice Vlade, naše intervencije generalno u zakonu imale su intenciju da zakon učine učine jasnijim, preciznijim, i da uklone ona mesta koja po našem mišljenju ostavljaju prostor za tako kažem kreativno tumačenje Vlade u budućnosti ili već ovoga ko bude zakon primenjivao.U tom smislu i u članu 1. gde se u stavu 2. precizira šta se dešava u raznim slučajevima koje mogu da se dese kod postupak davanja koncesiji za aerodrom isključuje, primenjuje zakon kojim se utvrđuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.Ovako kako je napisano, po našem tumačenju, mogu se primenjivati i drugi zakoni. Pošto su tamo navedeni razni slučajevi i razni zakoni u stavu 2. ovog člana. svojim amandmanom izuzeli i dodali novi stav koji kaže da se na postupak davanja koncesije za aerodrom primenjuju isključivo odredbe zakona kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.U vašem obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana vi kažete da se to navodi kao mogućnost u stavu 2. Mi smatramo da nije precizno dovoljno definisano, da je ova bolja formulacija, jer i sam Zakon o koncesijama kaže da se ovaj postupak davanja koncesije uređuje Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i isključivo tim zakonom. Tako da smatramo da je bilo prostora i potrebe da se ovaj amandman prihvati i žao nam je što Vlada nije to uradila. Hvala

Poštovana predsednice, cenjena gospođo ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, predlažem da se ovaj amandman ne prihvati iz razloga što u članu 11. stava 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama iz „Službenog glasnika“ Republike Srbije broj 88/11 i 15/16, upravo predviđa da sva druga pitanja od značaja za davanje koncesija za pojedine oblasti iz delatnosti stava 1. ovoga člana mogu da se urede posebnim zakonom kojim se uređuje ta oblast ili delatnost.Upravo navedeni zakoni je dao mogućnost da se pitanje od značaja za davanje koncesije za upravljanje aerodromima urede posebnim zakonom što se i čini predlogom ovoga zakona.

gde postoji kooperativni odnos između javnog sektora kojeg zastupa država i privatnog sektora koji u ovom slučaju preuzima upravu nad državnim subjektom, odnosno nad Aerodromom „Nikola Tesla“ s obzirom da je o njemu reč bilo na plenarnoj sednici, u periodu od 20 do 30 godina, pri čemu se očekuje oko deset miliona evra koncesije godišnje plus nekih 400 miliona evra koncesija za naknade.S

Ovim zakonom definisane su delatnosti upravljanja aerodromima kao predmet koncesije gde je upravljanje aerodromima delatnost od opšteg usluži oko pet miliona putnika, pri čemu je u novembru evidentirano 350 hiljada. Među najboljima je u regionu što se tiče poštovanja vremena poletanja i sletanja.

a odlukom Vlade od 26. decembra 2002. godine data je saglasnost da se ovaj aerodrom zajedno sa aerodromom Lađevci kod Kraljeva, „Ponikve“ kod Zlatibora, stavi u civilni saobraćaj.

Smešten je na 707 hektara od čega je 350 hektara plodna oranica. Realno je očekivati da je za potrebe vojske dovoljno 200 hektara, a da sve ovo ostalo, a shodno i predlogu Zakona o upravljanju aerodromima i uvođenje kategorizacije aerodromskog kompleksa koji obuhvata područje aerodroma iz kojeg je izuzet deo za vojsku i deo zemljišta koji je neophodan za razvoj aerodroma.Po tome somborski aerodrom ima sve uslove da postane civilni. U tom prostoru se mogu razviti različite aktivnosti, kao što su izgradnja hangara za održavanje aviona, slobodna carinska zona, razvijanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, pre svega, povrtarstva, izgradnja kargo skladišta itd.Tehnički gledano, na aerodromu Sombor postoji betonska poletna staza koja je dužine 1800 metara sa 60 širine, i pored koje se nalazi i poletna travnata staza 1600 metara puta 150 metara.Promenili su se uslovi u vazdušnom saobraćaju. Nastaju lou-kost kompanije, kargo saobraćaj je u usponu, kao i broj prevezenih putnika. Ne možemo sada obrazlagati koliko bi to ceo region oživelo i koliki bi se broj radnika zaposlio, a time bi se povećala kupovna moć i bolji život građana regiona.Inače, somborski aerodrom se smatra kao alternativa aerodroma „Nikola Tesla“. Shodno tome, bilo bi poželjno ponovo inicirati i nastaviti već započete razgovore sa Ministarstvom odbrane

Mislim da bi bilo važno da bi napravili okvir današnje rasprave, da li ćemo se držati Poslovnika i govoriti o temi i u raspravi u pojedinostima govoriti o amandmanima, ili ćemo ponavljati priču iz načelne rasprave.Mislim da je dobro što je od strane poslanike vladajuće većine sada definisano da može da se govori o svemu i da se ponavljaju diskusije iz načelne rasprave u raspravi o pojedinostima. Slušali smo o aerodromu u Somboru, očigledno ima neki scenario da se pričaju priče koje nisu ispričane ili da se ponove kada je bila načelna rasprava. Mislim da je važno na početku samo da konstatujemo da ste vi odredili taj okvir i da ako sa ove strane skupštinske sale budu diskusije koje možda budu izašle malo van okvira samog amandmana ne reagujete, kao što niste reagovali ni sada, pustili kolegu poslanika da ispriča ono što je ispričao, što nema nikakve veze sa amandmanom koji je tema rasprave, onda vas samo molim da taj kriterijum zadržite do kraja ove rasprave, pošto je rasprava obimna, četiri zakona, 800 i nešto amandmana. Ja sam siguran da ćemo u nekom trenutku doći u situaciju da će se postaviti pitanje da li raspravljamo o amandmanu ili ne. Ako ste ovako definisali raspravu, mislim da je važno da svi to znamo da do kraja možemo svi da se ponašamo onako kakva pravila važe danas na zasedanju. Hvala. Hvala vama.Niste mi ni dozvolili da zamolim posle ove diskusije poslanike da ovo bude isključivo rasprava po amandmanima, inače ćete vreme vaših poslaničkih grupa utrošiti na nešto drugo.

Zahvaljujem.Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS, sa željom da dam podršku amandmanu koji je obrazložio narodni poslanik Marko Đurišić.Čak i da sam imala dileme kada na argumentaciju zašto ne treba prihvatiti slušam čitanje obrazloženja i lake male eseje ni o čemu, onda sam potpuno sigurna da niko ko bi želeo da kaže nemojte prihvatiti amandman Marka Đurišića u stvari ne zna zašto bi to uradio, bar tako zvuči u ovoj sali. Ja se nadam da zna, pošto je besmisleno da sedi ovde i da ne zna zašto je protiv amandmana koji je sasvim prihvatljiv. Bilo bi dobro za Vladu da ga prihvati, kao što bi bilo dobro da Vlada otkloni svaku sumnju da duh ovog zakona i da nepreciznosti koje se amandmanom kolege Marka Đurišića ispravljaju ne vodi u svojevrsnu legalizaciju – daj čega smo svedoci u slučajevima i kada nema zakona. Kad to stavite u zakon, onda svi zajedno imamo problem. I naši amandmani, kao i amandman kolege Đurišića su samo sa jednim ciljem, da izbegnemo probleme koji nam ne trebaju. Hvala.

član 2. predstavlja potencijalni izvor korupcije, kao i čitav ovaj zakon koji vi ovde predlažete i samo što niste dali lični opis onog kome spremate aerodrom na koncesiju, nekog vašeg člana, nekog vašeg tajkuna. Zato predlažemo brisanje člana 2, kao i čitavog ovog zakona, što ćete videti u daljim tekstovima naših amandmana. Hvala. **Maja Gojković** Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.Reč ima narodni Shvatajući da je ceo ovaj zakon upravo i donesen da bi se namestilo nekome upravljanje, pre svega, aerodromom „Nikola Tesla“, mi smo se u ovom stavu 2. osvrnuli i podneli amandman na nešto drugo. Znajuči da već ne možemo sprečiti otuđenje, odnosno davanje na upravljanje ovog aerodroma, mi smo želeli da zaštitimo sistem odbrane i Vojsku Srbije tako što bismo izuzeli iz primene ovog zakona tzv. mešovite aerodrome, one aerodrome koji se delimično koriste u civilne svrhe, za potrebe civilnog saobraćaja, odnosno koji su pretežno aerodromi koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije.Tako da, smatramo da bi oni trebalo biti izuzeti iz primene ovog zakona, jer bi promena upravljača, odnosno dolazak nekog privatnog upravljača, naročito upravljača aerodromom koji bi bio iz inostranstva, mogli značajno da utiču na rad Ministarstva odbrane, na funkcionisanje Vojske Srbije i na bezbednost naše države, tako da zaista moramo voditi računa o onome što nam je ostalo od Vojske, o onome što nam je ostalo od bezbednosti, makar to da sačuvamo, jer jasno je da smo dosta ruinirali sistem odbrane u zadnjih šesnaest godina, ali hajde jednom da se stavi tačka i hajde jednom konačno da stanemo u odbranu i zaštitu vojnog interesa, jer ako mi ne budemo čuvali svoju vojsku, doći će neka tuđa vojska da nas brani.

Dakle, i na ovaj član je poslanički klub DS podneo amandman, upravo želeći da skrene pažnju šta je cilj ovog zakona. Jasno je da se sprema koncesija i videli smo i u prethodnom obrazloženju zbog čega ne treba prihvatiti prethodne amandmane, da se sprema koncesija za aerodrome, posebno aerodrom „Nikola Tesla“.Mi pitamo koliko je isplativo i ovo što se najavljuje? Ne vidimo tu jaku argumentaciju i motive za donošenje ovakvog zakona, ako se hvalimo rezultatima aerodroma „Nikola Tesla“, gde se prikazuje dobit godišnje od 25 do 30 miliona evra, sa nedovoljno efikasnim vođenjem i ustupcima koje pojedine avio-kompanije imaju u tom smislu, za navedenih 25 godina očekivana dobit bi bila od nekih 750 miliona evra sa većinskim vlasništvom države. Mislim da se tu postavlja pitanje, sa najavom početnog ulaganja od 300 miliona evra i očekivane dobiti koju bi iz takve transformacije država Srbija imala.Mi mislimo da je važno uspostaviti model i univerzalni pristup pre svega prema infrastrukturi javnih preduzeća u Srbiji. Mislim da je potrebno izdvojiti i razdvojiti infrastrukturu, što predstavlja pista i osnovna infrastruktura samog aerodroma i ne samo „Nikola Tesla“, nego i svih ostalih, a da treba razvijati tržište nad operacijama. Mislimo da je važno da država zadrži kontrolni paket akcija od najmanje 51% da bi upravljala na takav način. To je razlog zbog čega smo podnosili sve ove amandmane i zbog toga iskazujem takav stav DS. **Maja nezabeleženo. Vaša poslanička grupa sve amandmane koje je dala na ovaj vrlo važan zakon kojim definitivno kompletiramo sve ono što se zove vazdušni saobraćaj u Srbiji, svi amandmani su „briše se“. se“. Meni je žao što nije bilo dobre volje da ovo što pokušavate u raspravi pretočite u tekst. Dakle, vaši amandmani su „briše se“.Drugo, amandman „briše se“ na član 3, samo da se takođe pojasni, u pitanju su pojmovi, tako da dosta toga što ste vi sada rekli nekako mi se ne slaže sa tim amandmanom.Moja obaveza je i dužnost zbog građana Srbije da objasnim samo nekoliko stvari, upravo vezano za ove amandmane koje ste vi podneli kao „briše se“, a to je da ovaj zakon je vrlo važan. Važan je da definiše ono što se Zakonom o vazdušnom saobraćaju nije definisalo. Te tako pojmovi, koji se pominju u Zakonu o vazdušnom saobraćaju i u ovom, prosto nisu u suprotnosti, to je pod jedan. Pod dva, da li će da bude koncesija, kako će izgledati dalji razvoj „Nikole Tesle“ je nešto na šta Vlada još uvek nije donela odluku, ali ono što Vlada ima kao rezultat jeste sigurna dobit aerodroma „Nikola Tesla“ koja postoji, koji se iz godine u godinu povećava, za razliku, da podsetimo opet, da nije postojala nikakva dobit i da su postojali stalno gubici za vreme nekih drugih vlada koje nije vodila Vlada SNS.Znači, SNS.Znači, dobit postoji. Cilj je da se aerodrom dalje razvija. Cilj je da to mesto koje ima aerodrom „Nikola Tesla“ u regionu zaista postane

luka, gde je to bio uvek problem kada ste ih privatizovali.

aerodroma. Odlično, i naravno da navijamo da aerodrom bude naredne godine još uspešniji i sva naša javna preduzeća sve uspešnija. Nažalost, nema ih puno, posebno ćemo govoriti kasnije i o stanju javnih komunalnih sistema. Posebno na lokalnom nivou, a i nekih drugih komunalnih sistema.Kada govorimo o aerodromu, jednostavno je pitanje. Nama nije najjasnije obrazloženje u kome se već najavljuje mogućnost izdavanja aerodroma i izdavanja koncesije za nekih 300 miliona koliko se najavljuje. Koliko će biti, to ne znamo. Mi ne možemo da znamo. Ako imamo jednostavnu računicu i da sa ovakvim načinom vođenja aerodroma, gde sigurno postoji prostora da budu još efikasniji, i mi navijamo da bude efikasniji, aerodrom iskazuje 25 do 30 miliona godišnje dobiti. Ako se najavljuje 25-godišnji ugovor, 25 na kvadrat je 625. Znači, 625 miliona evra i učešće države u toj istoj dobiti. Ako očekujemo da bude sve efikasniji i da ta dobit raste iz godine u godinu onda se radi o većem iznosu. Ovde se pominje nekih 300 miliona.E, naše pitanje – način na koji će se čitava Vlada i država odnositi prema javnim sistemima i posebno prema infrastrukturi? Još jednom ponavljamo – zbog čega nismo pretočili u amandmane? Postavili ste nam to pitanje – zbog čega niste taj predlog pretočili u amandmane? Imali smo jedan dan za ovih 20 zakona, koliko je svako od nas u Skupštini imao tog prostora i vremena da reaguje na sve ove zakone i na sve ove članove. Da li mislite da je realno

Zadatak države i Vlade Republike Srbije jeste da stvori uslove da se odvija, odnosno da se stvara privredni rast i razvoj. Dakle, uslovi su stvoreni ovim zakonom. Dakle, postoji mogućnost da ovim zakonom biramo hoćemo li jednog trenutka da ulažemo kao država ili ćemo možda da idemo na neki drugi oblik partnerstva, i to ne samo ovaj zakon. Takođe, nije napravljen samo za „Nikolu Teslu“, nego za sve aerodrome.Da li je obrazloženje za vas bilo nejasno, verujte, na vaš zahtev amandmana „briše se“, ja ne mogu da gledam u pasulj i da znam šta ste želeli da pitate. Hvala vam što ste postavili pitanje. Sad sam vam odgovorila, nadam **Milan Lapčević** Nama zaista nije jasno zbog čega se ovako naprasno ide na izmene ovih zakona, odnosno izmene Zakona o koncesijama i Zakon o aerodromu, ako smo već čuli da aerodrom „Nikola Tesla“ posluje tako dobro da je povećao dobit i da se očekuje da će narednih godina, sa razvojem vazdušnog saobraćaja, ta dobit biti sve veća veća.Dakle, imali smo problem sa tim aerodromom, sa boljim upravljanjem. Dobili smo efikasniji menadžment, veću dobit

aerodrom.Izvinite, u čemu je problem, ako aerodrom dobro posluje, ako mu raste dobit, ako se ta dobit uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije? Ako je sam premijer rekao da će od dobiti javnih preduzeća se popuniti rupe u budžetu, da će se od toga isplaćivati plate i penzije, da će ta dobit svake godine rasti, zašto mi onda to dajemo na koncesiju? Odakle odjednom procena da će se dobiti 300, 350 miliona evra za aerodrom? To znači da je verovatno neko već razgovarao sa nekim ili dobio neku ponudu za koncesiju na 25 do 30 godina za tu sumu novca.Ako je to tako, pošto se može logično zaključiti iz tih izjava da je to osnov da se ide na donošenje zakona, odnosno izmenu Zakona o koncesiji i upravljanju aerodromima, izvinite, hoćete li da nam kažete za koga ste predvideli i kome ste predvideli da date koncesiju na aerodrom? Ako niste predvideli, čemu onda po hitnom postupku izmena Zakona o koncesijama? Ova izmena Zakona o koncesijama ima jednu jedinu ulogu, a to je da omogući onom potencijalnom koncesionaru, sa kime ste razgovarali i verovatno već dogovorili, da date aerodrom na upravljanje.Pošto to po postojećim zakonima nije moguće,

u svim članovima gde se pominje koncesija tražili da se ti delovi izbaci, jer nije logično, ni normalno da nešto što posluje dobro, što ima dobit, od čega država ima korist, od čega budžetski korisnici imaju korist se daje na koncesiju. Valjda nam je osnovna teza u upravljanju državom da ono što je dobro, što donosi prihod bude naše. Otkud uvek ideja kada je nešto dobro u državi Srbiji da to prodajemo ili da dajemo na koncesiju?Isti je slučaj sa „Telekomom“. „Telekom“ svake godine prihoduje 250 do 300 miliona evra, ima profit, dobit, i to uplaćuje u budžet Republike Srbije, ali to nije nije dovoljno, već se svake godine najavljuje nova kampanja za prodaju „Telekom“. Izvinite, što ne dajete na koncesiju, na primer, „Azotaru“ ili što niste dali „Rakovicu“ ili bilo koje preduzeće koje loše stoji, koje pravi gubitke, od čega budžet Republike Srbije ima štete, odnosno moramo da plaćamo, pokrivamo te gubitke? Zašto se to ne daje na koncesiju?Sve ono što je dobro i profitabilno hoćemo da prodamo, da damo na koncesiju, a što nema elementarne, ekonomske logike. Naravno da ćemo tražiti da svi amandmani koji idu u tom pravcu da se ne stvaraju ne stvaraju uslovi za prodaju, odnosno za koncesiju na aerodrom usvajaju, i to će biti naš uslov da podržimo ovaj zakon. Hvala. Glavni problem sa zakonom je ne rasparentnost, odnosno diskreciona prava Vlade da odluči ovako ili onako. Zbog toga je bolje da zakon nemamo, nego da ga imamo ovako kako je napisan. Razlog zašto se stavljaju amandmani briše se je kada pošaljete zakon u Skupštinu, onda zakažete sednicu u petak naveče i ona počne u ponedeljak ujutru. Ne znam šta očekujete. Znači, na takav način ne možemo imati ozbiljnu raspravu i onda se to svodi na to da pogledamo zakon u celini, zaključimo da je on loš po građane Srbije i onda, naravno, idu amandmani koji kažu „briše govorimo o koncesiji, razlog zašto bi ušli u koncesiju negde, sa bilo kim je zato što imamo neki ekonomski interes. U zakonu bi moralo da stoji da Vlada mora da obrazloži taj ekonomski interes i da postoje neki kriterijumi koji su zakonom definisani, a ne kako Vladi padne na pamet.Kad govorimo o tome da su, ministarka je pomenula, da uspešna javna preduzeća od kako je SNS preuzeo vlast, da ih podsetim u toku diskusije o Zakonu o budžetu rekli smo samo 2014. do 2016, tri godine su gubici javnih preduzeća za koje država, odnosno poreski obveznici moraju da plaćaju garancije, jer ne mogu sama da vraćaju dugove, 93 milijarde dinara.Da u budžetu za 2017. godinu je predviđeno 47 milijardi dinara. Ovo su podaci iz budžeta. Ovo nam govori o uspešnosti da vodi politiku i da upravlja javnih preduzećima.Znači, glavni problem je nepostojanje kriterijuma u zakonu i potpuna proizvoljnost, i nepostojanje obaveze Vlade da obrazloži razloge zašto daje nešto u koncesiju ili ne daje nešto u koncesiju.Ponavljam, razlog razlog zašto bi se nešto dalo u koncesiju, ako postoji ekonomski interes jasno obrazložen. NJega ovde nema. Što se samog Aerodroma „Beograd“ tiče, na primer, veliki gubici nastaju tako što se opraštaju usluge koje se pružaju „Er Srbiji“, ne bi li se Er Srbija prikazala profitabilnim preduzećem, što ona nije. Ona je veliki gubitaš. Inače, aerodromi su u vlasništvu Aerodroma „Nikola Tesla“, je u vlasništvu građana Srbije, u velikom delu.Vlada uzima na sebe da raspolaže tom imovinom kako joj padne na pamet. To jednostavno tako ne bi smelo da bude. Zakon je loš, zato što nema definisane kriterijume i što nema definisana jasna merila, nema transparentnosti, niti obaveze Vlade da bilo šta obrazloži kad odluči da recimo da aerodrom bilo kome u koncesiju. Znam da sve to lepo zvuči vama da tako izađete i da pričate, ali opet moramo malo da pojasnimo par stvari. nije tačno da se išta oprašta „Er Srbiji“. Od 2015. godine nema nikakvog otpisa, dakle, i Aerodrom „Nikola Tesla“ i „Er Srbija“ posluju tržišno. „Er Srbija“ je prihod imala 2014. godine,

itd. Znači, niste u pravu sa podacima, pošto vi volite da pričate o podacima, i svi misle da ih savršeno znate, onda se posle ispostavi da to baš nije tako.Ali, s druge strane i vi ste vrlo pozdravljali koliko znam upravo tu saradnju sa „Er Srbijom“, postoji ovde novina, dakle, italijanska gde ste davali, bili ste gost zajedno sa, kao ministar ekonomije Vlade Republike Srbije, sa Er Srbijom ste vili na jednom događaju u Italiji. To je zabeleženo u italijanskim novinama, gde ste, citiram vas, vrlo jasno

primer partnerstva koje je napravila Vlada Republike Srbije i hvala vam, to ste rekli kao ministar privrede Vlade Republike Srbije.E, onda ste izašli malo iz Vlade i sada pričate nama ništa ne valja. Pa, čekajte, mislim, ovo ste vi, ovo ste vi ispričali. Tako da toliko o

Smatram da bez ikakve potrebe omalovažavate rad jednog jako dobrog ministra u Vladi 2008-2012. godine, gospodin Milutin Mrkonjić je razna dobra posla uradio. To što nije hteo da daje pare iz budžeta Arapima, mislim da je dobro to uradio. Zašto je posle glasao? Šta će, mora se nekad.Dakle, ako želite da polemišemo sa percepcijom ili sa vizijom koju imate kao predstavnica vladajuće koalicije ili Srpske napredne stranke sa nekim iz Demokratske stranke, predlažem vam da promenimo pristup i da gledamo šta je urađeno, a ne ko je radio.Na primer, ja mislim da vi radite odličan posao kao neko ko vodi Koordinaciono telo i da su rezultati koje ste ostvarili uprkos realnosti, nešto što će se pamtiti po dobru. Kao što smatram da Radna grupa koja u vašem Ministarstvu radi poglavlje jedne od retkih koja u izveštaju ima napredak. Četiri ukupno sektora imaju, jedan je vaš.Dakle, to što radite dobro, to hoću da kažem, kao što mislim da je gospodin Milutin Mrkonjić jako puno dobrih stvari uradio. Ja se sa njim ne slažem ni politički, ne slažem se ni sada, ali to ne može da obriše realnost onoga što je rezultat. Ne možemo sve svedemo na to da su jedni crni, drugi beli, jer je to detinjasto poricanje realnosti i odakle i naši amandmani.Mi se ne slažemo da se „Etihadu“, da se „Er Srbiji“ daju pare iz budžeta. Da ste vi neko ko pripada mojoj stranci, koja je na vlasti, ja se isto ne bi slagala. Dakle, imamo različitu percepciju o tome šta treba raditi sa novcem iz budžeta. Ja to što sebe zove investitorom, smatram grebatorima, jer jesu grebatori, jer su izmišljeni posle 2008. godine, posle ekonomske krize, kada više nema para, pa mora da se uzima iz budžeta, pa se iz budžeta dalo bankama, to se zvalo dejl aut, pa se sada daje onome ko se zove investitor.Dakle, mi se ne slažemo strateški, vaše pravo i moje pravo. Ja svoje pravo u okviru svoje stranke koristim da vam kažem,

ne ponavljajmo tuđe greške. To je sve što vas molimo, amandmanima briše se. Hvala. Nogo** Što se tiče čitave rasprave oko ovog amandmana i oko ovog zakona, mi smo u načelu, ponavljam ukazali da je upravo cilj ovog zakona Aerodrom „Beograd“ i da se ceo zakon donosi da bi se omogućila koncesija na Aerodromu „Nikola Tesla“, što smatramo jako pogrešnim.Ne bi se složio sa ciframa koje sam čuo od uvaženog kolege iz opozicije. Mislim da je to mnogo više od 600 miliona za tih 30 godina, jer i u ovakvim uslovima kada se maksimalno ispumpava profit iz Aerodroma „Beograd“ na sve moguće načine, vi imate plus nekih 26 do 30 miliona po godini, a čuli smo od ministarke da je rast 51% bio. Znači, očekivan je veliki rast prihoda na Aerodromu „Nikola Tesla“, to je svima jasno, čak i najveće laiku je jasno da će Aerodrom „Nikola Tesla“ rasti sa prihodima, rasti sa brojem putnika i sa prevozom robe, tako da se postavlja zaista pitanje – zašto bismo dali taj profit koji će sigurno u tih 30 godina biti preko milijardu evra. Zašto bismo dali nekome taj profit? To je jedno ključno pitanje.Dalje, tehnologija koja bi se eventualno ugradila u taj Aerodrom će taman zastariti sigurno za tih 30 godina, tako da ćemo ponovo morati mi sami da dajemo tu investiciju.Samo bih se složio sa jednom konstatacijom da se ranije loše poslovalo na Aerodromu, ali se postavlja pitanje – zašto onda sada nadležni državni organi ne preispitaju to poslovanje. Nedavno je bila vest da upravo sada ističe rok „Dufri internacionalu“ za sve zakupe lokala. To su oni fri šopovi čuveni po aerodromu, koji to dobiju na deset godina, kada je direktor Aerodroma 2006. godine bio Nebojša Nedeljković, ako se dobro sećam i on istovremeno radi kao savetnik u toj istoj firmi.Podsetiću vas da ste upravo vi bili na Aerodromu u vreme dok je on bio direktor, jer vas je on angažovao kao svoju prijateljicu i da ste dve godine zajedno sa njim bili na Aerodromu, a on je po zlu upamćen,

da ja nikada nisam bio u Italiji, niti sam tamo davao izjave. U to vreme smo uvodili lične karte, i kada smo uvodili ličnu kartu za „Er Srbiju“, krenuli su da dostavljaju podatke i u to vreme sam i dao izjavu, pošto smo krenuli da uvodimo red. Međutim, onog trenutka kada smo utvrdili da „Er Srbija“, u drugoj polovini 2013. godine napravila gubitak od preko 30 miliona evra, mislim oko 38, znači samo u drugoj polovini 2013. godine, u odnosu na prvu polovinu, kada je stari menadžment JAT-a imao gubitak od 10 miliona, onda smo imali ozbiljan problem i ja sam nakon toga podneo ostavku, jer rukovodstvo „Er Srbije“ nije htelo da sarađuje sa Ministarstvom. Ta ista „Er Srbija“ je onda 2014. godine dobila subvenciju od preko 70 miliona evra iz budžeta, pa je 2015. godine dobila subvenciju od preko 40 miliona evra iz budžeta, 110 miliona.To je ta vaša profitabilnost i uvođenje reda kako pričate, a ništa niste rekli na ova ostala javna preduzeća koja sam pomenuo, koja su od 2014. do 2016. godine napravila rupu u budžetu od 93 milijarde dinara po plaćanju garancija, pa je onda predviđeno 47 milijardi dinara u 2017. godini i naravno sve to po tim uspešnim menadžmentom SNS. Da ne govorimo o gubicima „Železare Srbije“, koja su oko 270 miliona u poslednjih dve godine. i pobegli ste na kraju od ovih stvari i suštine oko zakona, i da ponovim suština zakona je, nema nikakvih kriterijuma u ovom zakonu. Na osnovu čega, koji su to ekonomski parametri, na osnovu kojih odlučujemo da država da nešto u koncesiju, nego se sve ostavlja Vladi, koja je očigledno nesposobna da donosi loše odluke, često korumpirane odluke kroz tajne ugovore i na tajan način.Evo, recimo, najbolji primer je ovo najnovije osvetljenje u Beogradu koje se plaća iz budžeta, to je namešteno za jednu grčku firmu. Znači, ovo je način na koji vodite javna preduzeća, ovo je način na koji vodite i lokalne

Gospođo predsednice, upravo se odnosi na amandmane i na teme ukoliko se i dalje bavim obrazlaganjima zašto nam zakon ne treba. Možda bi bilo dobro da smo ih obavili onda kada je bila rasprava u načelu. Ako ćemo po svakom amandmanu, bojim da će izgubiti svrhu u nekom trenutku.No, vezano za to da li treba da se briše član po član. Smatramo da ne treba upravo zato što smatramo da nam je zakon na korist i kada neko ovde pomene da je suština bilo kakva priča na temu da li treba otvoriti ….za koncesiju ili ne treba? Ekonomska korist, da, naravno, i to je valjda svima jasno.Dakle, suština predloga da se otvori mogućnost po zakonu, da se delatnost upravljanja, vodite računa o tome, rešava kroz koncesiju na ugovor. Smatramo može da se realizuje tako da bude na korist ovoj državi i to je valjda dovoljno jasan i čist motiv. Naravno, da to nikakve veze nema sa problemima nekoga da zakon, koji je koliko vidim 6. decembra stigao vama. Pročita, ako ima, koliko? Osam stranica, bez ovih pratećih obrazloženja.Ne smatram to za relevantan osnov za bilo kakvo brisanje, odustajanje od bilo kakve rasprave, a ponajmanje za osnov da se priča o svemu drugome sem o zakonu. Koliko osvetljenje Beograda ili bilo šta slično ima veze sa ovim zakonom, e, taman toliko treba izaći u susret i ovim idejama da se raspravlja o onome što samo nekoga zanima, idejama da se bilo šta obriše zato što ga neko nije pročitao, ne razume ili neće da ga razume. Hvala lepo. Poslaniče, Raduloviću, želite ponovo po amandmanu?SAŠA RADULOVIĆ: Da ponovim još jednom na ovo izlaganje, zaista me ne interesuje šta misle poslanici SNS, mi diskutujemo sa Vladom i hoćemo od njih da dobijemo odgovore, a vaša mišljenja zadržite za sebe.Znači, suština ovoga i glavni problem jeste što nema kriterijuma, pa, nećemo ni da otvaramo mogućnost da se potpisuju koncesije gde nema kriterijuma i nema transparentnosti, to je suština ovoga o čemu govorimo. Hvala.

Hvala predsednice.Član 3. ima naziv – pojmovi, i od šest tačaka, pet su prepisani pojmovi Zakona o vazdušnom saobraćaju. Znači, od reči do reči, i mi smo predložili da se to briše. Ako već postoje u tom zakonu ne vidimo razlog da budu i ovo, prepisani, isti delovi zakona.Da li treba ili ne? Da li je to po pravilima, metodološkim pravilima za izradu propisa, možemo da diskutujemo, ali je problem što Vlada ne primenjuje isti kriterijum. Znači, nekad ide da se stavi u zakon manje, nekad ide da se stavi više. Naš utisak je bio da je stavljanje ovih tačaka jednostavno bila potreba Vlade da ovaj zakon učini, da kažem, na izgled ozbiljnije, da on sad ima više članova, da ti članovi imaju više stavova i da kada neko čita misli da je zakon dobar. Ono što hvali ovom zakonu, to je ovo što ste slušali i kada je bila načelna rasprava i sada, evo od početka rasprave što je on nedovoljno precizan u svojim drugim delovima što nema jasnih kriterijuma, što ne govori o tome na koji način će ta koncesija biti data.Ja ne znam da li ste vi gospođo potpredsednice Vlade bili ovde kad je bila rasprava o budžetu, nama je premijer ovde nedvosmisleno rekao da, kao nema eto u budžetu takvih prihoda od koncesije za aerodrom koji ćemo da uradimo sledeće godine. Znači, on nije ostavio nikakvu dilemu da ćemo ka tome da idemo.Vi sada tvrdite, ne zna se. Ja vam tvrdim kako je pisan ovaj zakon da samo treba nekako rešiti rebus da dobijemo ime firme za koju je pisan. I vi govorite, meni je jako drago što vi govorite nekoliko puta ste rekli Vlada stvara uslove za poslovanje. Evo, na tom primeru javne rasprave vidimo kakvo je to poslovanje.Znači, sve po zakonu da može da se javi samo jedna firma, verovatno nekog partijskog čoveka koji jedini ima one naslikane deda mrazove kako je to naslikano na tenderu i onda se javi jedna firma i samo u Beogradu dobije 200 miliona dinara posao za rasvetu u Beogradu, pa se to ponovi u nekoliko drugih gradova, gde verovatno sve partijski drugari, članovi glavnog odbora SNS-a otvore firmu preko noći, jave se i dobiju posao. I to je poslovni ambijent koji vi stvarate. Pa, jeste to je poslovni ambijent. To je poslovni ambijent zbog koga vi ni ove godine nećete imati dve milijarde direktnih stranih investicija.To je problem zašto nam je privredni rast, kojim se vi hvalite najmanji u regionu, odnosno ima jedna zemlja koja je manja od nas. I zato ovi zakoni nisu dobri, ni za Srbiju, ni za njene građane. I mi ćemo diskutovati ovde koliko budemo imali vremena na svih ovih osamsto i kusur amandmana, verovatno, nažalost, nećemo stići o svima da govorimo. Zašto ovi predlozi zakona, kakvi su predloženi nisu dobri? Hvala.

tako je to zanimljivo, zaista zanimljivo zvuči, svako bi pročitao takvu vest, da ne znam će neko negde da kupi firmu, pa će da se dogovori, pa preko noći, pa da će da je naprave, pa će da stvore, pa nema toga.Jer, da ima toga Srbija ne bi bila u prvih 10 zemalja na svetu po reformama za uslove poslovanja koje je ostvarila u prethodne dve godine. To je izveštaj Svetske banke, to nije izveštaj ni moj, ni vaš, nego Svetske banke. Dok su neke druge partije bile na vlasti bilo smo 176 po izdavanju građevinskih dozvola. Sada smo 36 u svetu. Prema tome, nemojte mi govoriti o uslovima poslovanja. Tu niste u pravu.

Zašto?Zato što ovaj član 3. je ovde prisutan da bi ovaj zakon bio jedna celina. On je tu zbog metodoloških razloga. Prema tome, ni jedan realan, racionalan razlog ne postoji da vi podnesete ovaj amandman. Znači, samo jedna nedobronamernost i da komplikujete situaciju. Hvala.

poslovanja, ista ta Svetska banka kaže da je Srbija prva u Evropi po stopi ugroženog stanovništva od siromaštva. To je cena tih vaših reformi koju građani Srbije plaćaju, pogrešne politike. Znači, vi govorite o nekom pomaku za izdavanje građevinskih dozvola, super je pomak, sa 176 na 36 mesto, pozdravljam.Kada ćete da srušite vile predsednika republike, nelegalno sagrađene na obali Save?

član 3. se odnosi na pojmove iz ovog Predloga zakona o upravljanju aerodromima i mi mislimo da ovaj stav treba brisati iz prostog razloga što je ovo što je predviđeno u ovom članu članu i ovom stavu već regulisano drugim zakonom.Nije dobro kada se nešto što je već regulisano, najpre nije bilo potrebe da se donosi ovaj zakon, s obzirom da imamo već zakon koji reguliše vazduhoplovstvo i vazdušni saobraćaj, ali pogotovo nije dobro kada se na ovaj način ubacuju pojmovi koji su već razrađeni u nekom drugom zakonu.Pitanje zakonu.Pitanje koje bi bilo dobro da se postavi ministru i gde očekujemo odgovor, s obzirom da ovaj zakon, između ostalog, govori i o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje aerodroma, pitanje se odnosi na Aerodrom „Nikola Tesla“, na gradnju druge poletno-sletne staze i pitanje je - da li je urađen plan, odnosno detaljni plan, da li gradnja nove piste podrazumeva deo rušenja dela Surčina, objekata u Surčinu, ili je plan da se to radi sa one druge strane?U svakoj varijanti, zemljište koje planirate da eksproprišete je zemljište koje je prodato određenim fizičkim licima, odnosno koji su kupovali i pod prisilom, ali zato što su imali informacije o tome gde će se graditi ova druga sletno-poletna staza. Nešto oko toga ne bi bilo loše, ministre, da nam kažete. Mihajlović** Izrada plana je u toku.Što se tiče ovih 700 objekata, neće biti srušeni, oni su izuzeti iza linije aerodroma.

Dakle, član 3. odnosi se na nešto što su definicije. U nemogućnosti da se dođe do 20 i nešto članova ovog zakona, onda se pribeglo kipovanju svega i svačega i u članu 3. Predloga zakona nalaze se definicije koje već postoje u našem pravnom sistemu, prevashodno u Zakonu o vazdušnom saobraćaju.Ali, interesantna je stvar kako rezonuje predlagač. On kaže povodom jednog amandmana, član 7. jedinstvenih metodoloških uputstava, metodologije za pisanje propisa, dozvoljava unošenje definicija, a oni kažu – možemo da definišemo. Kod ovog amandmana koji se tiče aerodromske naknade, pošto znamo s kim imamo posla, mi prepišemo odredbu iz Zakona o vazdušnom saobraćaju, oni kažu – a, to ne može, to nije u skladu sa direktivom EU. Mi nismo članovi EU još i, hvala Bogu, nikad nećemo ni biti.Evo, vidite tu podeljeno razmišljanje. Znači, samo da se napiše zakon po svaku cenu. Inače, ja sam se malo trudio da pronađem da li još negde postoji sličan zakon sa sličnim nazivom, zakon o upravljanju, i stvarno nigde nisam našao. Obično se to reguliše zakonom o vazdušnom saobraćaju i naš Zakon o vazdušnom saobraćaju ima jedno dvadesetak odredbi koje se tiču aerodroma, pa i korišćenje, pa i upravljanje, pa koja pravna lica, pa kako, pa operater, pa naknade, pa kakve naknade, pa sve ovo, pa sve ono, pa registar, pa sertifikati itd, itd. Ovde je očigledno nešto po sistemu Beograd je na vodi, Nikola Tesla je na zemlji, a u avionu je neko ko je bacio oko na nešto. Ja mislim da ovaj zakon nikako ne sme da se usvoji.Sad da vas ispravim, pošto ste nešto malopre izbrkali neke podatke, 2010. godine Aerodrom „Nikola Tesla“ imao je neto dobit 18,3 miliona evra, 2011. godine 15,1 milion evra,

2010. je bilo 420 zaposlenih, a 31. decembra 2015. godine 1.871 zaposleni, a od toga 1.253 stvarno zaposlena, a ovo drugo što je bilo na privremenom radu, oko 450 je preko omladinskih zadruga. Samo da vam skrenem pažnju, pre dva dana je objavljen jedan podatak, odnosno očekivanje da će Železara Smederevo u 2017. godini da ima dobit 20 miliona evra. Znači, 2015. godine je bilo 28 miliona evra na Aerodromu Nikola Tesla.Mislim Tesla.Mislim da ta priča o nekoj budućoj koncesiji, o nekoj budućoj prodaji bi morala malo da se pomeri sa strane. Moram da vam kažem, u zemlji se prodaje ono što ide. Niko neće da kupi fabriku traktora koja ne radi, kupuje se samo dobra roba. Neće niko da kupi kljuse, kupi se lipicaner, kupi se, znate, arapski, pasmina dobra se kupi. Ono što je loše, niko ga ne kupuje. To To sve zavisi od prodavca. Znate, prodavac u Srbiji je ostao bez para. Nema više jeftinih kredita, postoji samo emitovanje hartija od vrednosti koje je skupo i onda mora neto imovina da se krčmi. Radi očuvanja vlasti, mi smo pod velikom opasnošću da sve što je uspešno može da bude budzašto prodato da bi se očuvala finansijska stabilnost itd.Ja mislim da ovaj zakon nikako ne smemo da donesemo, a ako se ukaže neka vrlo dobra ponuda za neku koncesiju u delu novih nekih ulaganja, postojeći Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesiji dozvoljava i takvu mogućnost, nema potrebe da idemo sa ovim posebnim zakonom.Samo da vam skrenem pažnju još, mislim da je to vrlo važno, zabranjeno je prepisivanje normi iz više hijerarhijskog akta u niži hijerarhijski akt. Mi ovde imamo situaciju da 90% odredbi su modifikacije nekih odredbi iz postojećeg zakona. Zašto? Da bude nešto kao zakon o Beogradu na vodi, da bude otprilike to slično. Znači, u praksi ne postoji poseban zakon o upravljanju ovim aerodromima. To je nešto što možemo da patentiramo, možemo da prodamo EU, možemo da kažemo to je nova direktiva, to je nacrt nove direktive koji bi Evropska komisija mogla da usvoji za jedno 27 godina.Znači, ako se neko žuri, shvatite molim vas svi, Srbija će biti član EU 2389. godine, pre toga ne može nikako. Ali, vodite računa, vaše je pravo da želite, ali je naša obaveza da kažemo ako postoje štete zbog vaših želja. Vi u najboljim željama pričinjavate stvarno velike štete. Kasnije kad se budem javio daću vam i dobre primere privatizacija, poput naših cementara koje su za pet godina dva puta izvukle kompletan kapital koji su uložili u te naše cementare. Zašto? Zato što su dobili i prirodni monopol. Aerodromi jesu vrsta monopola.

Gospođo ministar, vidim da niste prihvatili ovu bolju definiciju šta je to operater, što smo mi hteli da ovim amandmanom popravimo u članu 3. ali ja ću iskoristiti ovaj amandman da vas upitam, pošto je vezan za upravljanje aerodromima, gde je zapelo i šta se dešava, zašto je još uvek zaključana zgrada Aerodroma Morava?Naime, Morava?Naime, ja sam u prilici da veoma često prolazim tuda, jer moja porodična kuća je na samo kilometar od ulaska u pristanišnu zgradu i želim da vam kažem da se to pitaju i meštani svih okolnih sela, što se tiče Aerodroma Morava, ali i 38 opština koje gravitiraju tom aerodromu, jer projekat koji je započet 2012. godine bi mnogo prihoda doneo državi Srbiji. Najpre zbog toga što je u pitanju dva miliona potencijalnih putnika po nekim projekcijama, ogromne investicije koje ljudi očekuju zbog toga što je to poljoprivredni kraj, pa je normalno i prirodno da se ljudi tome nadaju u tom kraju, ljudi se u dolini Zapadne Morave najviše bave voćarstvom i povrtarstvom, a onda je tu najvažniji aspekt, a to je turistički potencijal Gornja Trepča, odakle je predsednik Gojković, zatim Kopaonik, Goč, naši manastiri, najveće svetinje, Žiča, Studenica, Ivanjica, Guča. Treba li još nešto reći?Tako da je to veliki problem, i tome se ne vidi kraj, normalno je da će ljudi i meštani i okolnih sela ili svih tih opština da očekuju da neko jednostavno dođe i da otvori ključ i da kaže – od ovog dana danas kreće sa radom ovaj aerodrom koji po projekcijama vrlo ozbiljnih ljudi koji su se bavili tim analizama može da odvuče oko 30% putnika sa nekih drugih aerodroma u zemljama u okruženju, a naročito je to strateški važno za naše ljude, pogotovo za dijasporu, sa juga Srbije, iz centralne Srbije.Želim da mi danas ako ste u prilici konačno kažete koji je to mesec, po vašem mišljenju, po viđenju premijera i svih nadležnih u Vladi, kada će konačno aerodrom „Morava“ početi sa radom. Hvala Mihajlović** Mi smo u procesu zaključenja ugovora sa Ministarstvom odbrane koje je ulagalo u investiranje u terminal. Dakle, Privredno društvo aerodromi Srbije će napraviti ugovor sa Ministarstvom odbrane. Moram da priznam da to nije išlo nekom dinamikom, brzinom kako smo mi očekivali zbog toga što je Ministarstvo odbrane tražilo da im se isplati novac koji su uložili u izgradnju terminala. Trenutno vodimo razgovor i pregovore, jer ja mislim da to ne može da bude smetnja niti možemo da licitiramo zavisi od tog novca.Nadam se, kada me pitate o mesecu, zaista se nadam da ćemo mi u prvoj polovini naredne godine konačno moći da pričamo da imamo konačno saobraćaj na jednom aerodromu koji je napravljen, izgrađen i koji ima onakvu terminalnu zgradu kakvu ima.

Ćirić** Ovde ovaj član govori o upravljanju aerodromima i mi smo razgovarali i u obrazlaganju prethodnog amandmana sa ministarkom upravo o tome na koji način smo predlagali ove amandmane – briše Upravo, iz protesta i načina na koji se nameće ovaj zakon i načina da nije bilo dovoljno vremena za intervenciju i na način o onome o čemu smo razgovarali. Meni je važno da makar ovde i zbog javnosti i zbog svih nas razjasnimo, jer je očigledna najava koncesije pre svega interesovanja izdavanja koncesije za Aerodrom „Nikola Tesla“.Ovde se govorilo o infrastrukturi i ja nisam siguran da smo dobili prostora da govorimo i o amandmanu na član 3, a to je potreba za ulaganjem. Naravno, da je motiv koncesije dalja ulaganja u infrastrukturu. Ako razgovarate, a sigurno ima puno stručnjaka koji poznaju infrastrukturu aerodroma, mnogi kažu da aerodrom u Beogradu u ovom trenutku i nema potrebu za novom pistom. Evo, govorili smo o eksproprijaciji i mogućnosti da se investira i izuzima zemljište i investira u novu pistu. Ova pista je u smeru koja je dominantno važna zbog vetrova koji duvaju i otežavaju sletanje na aerodromu u Beogradu. Ukoliko bi bilo potrebe za alternativom onda bi to bilo ukrštanje pista. Očigledno je ukoliko se investira dalje u aerodromsku infrastrukturu onda bi se gradila i druga pista.Sami smo svedoci kolika je frekvencija saobraćaja na Aerodromu „Nikola Tesla“ i to je pitanje motiva potencijalnog koncesionara da ulaže u tom smislu. Dakle, voleo bih da čujem od gospođe ministarke upravo to mišljenje i način na koji će se upravljati budućim saobraćajem.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o upravljanju aerodromima gde sam mojim amandmanom tražio da se pomenuti član briše.

aerodrom.Međutim, ovo nije jedina stvar i jedina mana ovog zakona. Ovaj zakon ima mnogo nedoslednosti, mnogo nelogičnosti, tako da bi i najbolje bilo da se on povuče iz procedure.Kada je u pitanju vlasnička struktura nad aerodromom, zakon je apsolutno diskriminatoran, jer neke odredbe ovog zakona govore o tome da članovi zakona ne važe u slučajevima kada je upravljanje aerodromom predmet koncesije. Zaista ne znam zbog čega se Vlada odlučila na ovaj korak i zbog čega se favorizuju koncesionari. Ovo ne govorim iz razloga što dolazim iz Niša, a znate da u Nišu postoji pored beogradskog još jedini aerodrom koji je trenutno u funkciji i koji radi, ali ove koncesije su zaista nešto što po opštem mišljenju svih ljudi u ovoj sali i široj javnosti će doneti samo štetu aerodromima.Niški aerodrom je još uvek u toj fazi da ove koncesije ne mogu biti, on ne može biti predmet koncesije, još uvek nije došao do tog nivoa razvitka ali pre svega ovo se odnosi na beogradski aerodrom. Kada je u pitanju niški aerodrom „Konstantin Veliki“ koji je zadnjih godinu, godinu i po dana pokazao izuzetne rezultate gde je broj putnika mnogostruko

negde 125.000 s tim što sve analize i sve tendencije govore da će taj broj putnika i te kako rasti.Mi smo od ministarke čuli da se na sva usta hvali kako je Vlada, odnosno njeno ministarstvo u ovu oblast uložilo nekih 4,5 miliona evra, a koliko je meni poznato kada je u pitanju niški aerodrom „Konstantin Veliki“ otkad je ona ministar nadležan za ove poslove u taj aerodrom nije uložen ni jedan jedini evro. Kada završimo ovu moju diskusiju voleo bih da čujem odgovor odgovor na tu temu.Inače, niški aerodrom „Konstantin Veliki“ ima izuzetan značaj za Srbiju. Niš i taj sam aerodrom ima izuzetan geografski značaj, on u slučaju potrebe predstavlja alternativu mnogim aerodromima, kao što je sofijski aerodrom, aerodrom u Skuplju, pa čak i beogradski aerodrom i aerodrom u Prištini. Kažem, da Vlada nekako ne vodi dovoljno računa o tom aerodromu, jer vidimo da da nisu uložili u zadnje vreme dovoljno sredstava u taj aerodrom. Naravno, moram da budem objektivan pa da priznam da je u prethodnom periodu Aerodrom „Nikola

Pa, toliko ništa nismo uložili mi iz Vlade za ove dve godine da je od 1.000 putnika koliko je bilo pre nego što je formirana ova Vlada, danas ih ima 70.000. To je verovatno tako došlo pošto se ništa nije uložilo.Znači, četiri miliona evra je uloženo od strane SMATSA, Direktorata i „Nikole Tesle“, od opremanja, od opreme da može da se leti, odnosno da može da se vrši vazdušni saobraćaj i po lošem vremenu i noću što nije bilo moguće pre dve godine. Od svih stvari koje su bile neophodne da bi aerodrom mogao da ispuni osnovne uslove da uopšte dobije dozvolu, kada govorimo o bezbednosti, da možemo da koristimo takav aerodrom.Drugo, ono što se i dalje ulaže u aerodrom jeste novi toranj koji će se praviti, neka vrsta rezerve Aerodroma „Nikole Tesle“. Prema tome, izvinjavam se, ne znam odakle vam ti podaci, ali apsolutno su netačni kada govorimo o ulaganju Vlade Republike Srbije, a pre svega ovog ministarstva da se aerodrom Niš podigne i da sledeće godine imamo gotovo 200.000 putnika. Koristim vreme poslaničke grupe po amandmanu.Čuli smo ovo obrazloženje od ministarke, ispada da se od pre dve, tri godine leti sa niškog aerodroma, što jednostavno nije tačno. Mislim da da se moglo ulagati u tehnologiju i u opremu, ali se letelo sa niškog aerodroma i pre 1999. godine, ali i onda kada je je rekonstruisan.Tačno je da se najviše uložilo upravo zahvaljujući tada gradu Nišu 2002. i 2003. godine i donaciji norveške Vlade od šest miliona evra. To je bila investicija koja je izlečila te rane koje je Niš nosio sa 30 zaostalih projektila u pisti niškog aerodroma

sve to je bilo pripremljeno i moglo je da se leti sa niškog aerodroma.Dakle, ovo što vi kažete da je ova oprema u poslednje dve ili tri godine koju ste donirali omogućila letenje sa niškog aerodroma, jednostavno, ne može da bude istina.

godine 2015 – 36.258 putnika. Za sada, 2016. godina, imam ovde podatak od oktobra, dakle, nemam decembarski, 81.723 putnika. Nemojte da govorite nešto što nije tačno. Mnogo sam se borila za niški aerodrom prihvatam da mi neko kaže nešto što nije tačno. Nijedanput, nijedne godine prethodne, nije moglo da se leti u uslovima smanjene vidljivosti, niti je moglo da se leti noću. Zahvaljujući u ove dve godine što smo obezbedili svu opremu da to može, mi imamo ovaj broj putnika. Nikada nije bilo toliko kompanija, niti toliko linija da može da se napravi toliki broj broj putnika koji su leteli u Nišu. Zaista, samo da budemo malo tačniji. 2014, rekli ste 1.300, 1.400 putnika. Pa, ko je vodio tada aerodrom i grad Niš? Odlično je da raste broj putnika sada, u narednim godinama, ali 2014. godine takođe katastrofalan podatak, ali ko je vodio tada, u tom trenutku grad Niš?Ali, nezavisno od toga, ja nisam govorio o broju putnika, govorio sam o infrastrukturi i onome što ste rekli, da je tek sa ulaganjem od pre dve ili tri godine moglo da se leti sa niškog aerodroma. Svi smo to čuli. Prosto, letelo se i 2002, 2003. godine i svih narednih godina, sa manjom frekvencijom, sa manjim brojem putnika. Doduše, JAT je leteo i do Frankfurta i do Ciriha, leteo je neko kratko vreme i do Pariza, do „Šarl de Gola“, ali nije izdržao u tom trenutku da održi te linije. Sa lou kost kompanijama se pravi ovaj veliki iskorak i to je zaista važno.Ali, poštujte rad i nekih prethodnika. Nije počelo sve od trenutka kada ste vi došli na čelo ministarstva, niti rad niškog aerodroma. Prvo je trebalo prenameniti, dakle, 1999. godine smo imali tu nesreću i bombardovanje i destrukciju tog aerodroma, pa je trebalo prenameniti, jer je to bio vojno-civilni aerodrom. Onda je trebalo prenameniti i transformisati ga u civilno-vojni, uz veliko razumevanje vojske i tada primiti donaciju norveške Vlade, što je bio u tom trenutku uslov. Verovatno to i vi dobro znate, ali pomenite i te ljude koji su u tom trenutku uradili dobar posao

taj novac uložili u niški aerodrom, onda bi mi imali još jednu maltene „Nikolu Teslu“. Samo da se zna, mi smo to prekinuli i osposobili aerodrom i sada imamo komercijalne letove. Valjda je cilj da imamo komercijalne letove. **Maja Gojković**

do Crne Gore. To su bila velika sredstva. Ali, pamtim vreme unazad godinu, dve i kako je niški aerodrom počeo da ima ekspanziju i putnika i infrastrukture i veliki broj letova.Mislim da je niški aerodrom stvarno mesto gde se vidi razlika kako je bilo do 2012. godine i kako je posle 2012. godine, odnosno 2014, 2015, 2016. godine, pa i sada. Ja mislim da je niški aerodrom drugi koji će u periodu koji dolazi imati još veći intenzitet saobraćaja. Računa se da će biti do 700 hiljada putnika, pošto se planira modernizacija i piste i opreme. Mislim da naša Vlada, na čelu sa našim premijerom i ministarstvo koje vodite vi, ministarka, da je to nešto što godi građanima Niša, niškog regiona, jugoistoka Srbije, jer će Niš biti centar i niški aerodrom biće centar celokupnog dela jugoistočne Srbije, i u privredi i u poljoprivredi. Tu se vidi napredak celokupne te regije, gde je centar svih događanja niški aerodrom i kompletna ta infrastruktura.U potpunosti vas podržavam, gospođo ministarko i mislim da neki ljudi koji su bili u nekom prethodnom periodu na nekim ključnim funkcijama u Nišu imaju puno da žale zašto u Nišu nešto nije urađeno a sada se to radi.

status operatera aerodroma je potpuno regulisan Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Nemate potrebe ovde da unosite tu odredbu, jer i kada nešto prepisujete, možete loše da prepišete, pa da stvorite neku zabunu, pa onda ne znamo koji zakon se primenjuje za ove ovde je poenta u ovome – delatnost upravljanja aerodromom. E, sad, i to je rešeno Zakonom o vazdušnom saobraćaju. To je nešto što se zove delatnost aerodroma, delatnost operatera aerodroma. Ali, ovde se upotrebljava reč upravljanje, da bi se napravila još bolja veza sa javno-privatnim partnerstvom i sa koncesijom, jer može da se prenese pravo upravljanja. To je nešto što je Vuk Drašković izmislio još tamo negde 1996, 1997. godine, kada je hteo da uvede francuski vodovod ovde i kad se to raščeprkalo da se vidi šta je njihovo ulaganje, oni nemaju ulaganje. Čekajte, koja je njihova delatnost? Oni dobro očitaju vodomere, nepogrešivo čitaju vodomere.E, ovde je ovo upravljanje upravo u toj funkciji. Ja vam predlažem da ovaj zakon lepo stavite van dnevnog reda. Ako se pojavi ozbiljna koncesija u postojećim propisima, imate sasvim dovoljno prostora da taj posao završite, ali bi tada morali da poprilično i dokažete veliki interes i za avio-saobraćaj i za aerodrom i za budžet i za narod i za ovu vrstu monopolskog posla.

glasi: „Uslovi i načini obavljanja delatnosti upravljanja aerodromima i sticanja statusa operatera aerodroma“, i ne valja rubrum. Dakle, samo da ovaj član ima u celom zakonu da se briše, trebalo bi da se briše, jer u članu 5. nema govora o tome kako se stiče status operatera aerodroma. To je posledica tog procesa koji ja zovem normativni optimizam čemu sam bila veliki protivnik, sa vrlo malim uspehom. Ne očekujem ja sada uspeh ni za sebe u stavu – hajde malo da pazimo na kopi-pejst i sa idejom, ima ljudi koji čitaju stvarno. Zašto? Jer u članu 5. u četiri tačke se definiše delatnosti upravljanja aerodromom može da obavlja. on upravlja aerodromom, ne treba da ga stiče. To se dešava u Zakonu o vazdušnom saobraćaju. Javno preduzeće, pod jedan, pa pod dva, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo, odnosno društvo kapitala, čiji je jedini vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik društvo kapitala, društvo kapitala u kome je većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i pod četiri, druga društva kapitala i preduzetnik kome je nadležni organ poverio obavljanje delatnosti upravljanja aerodromom.Ko od njih će da stiče status operatera? Vi ste ga stavili u zakon. Ko od ovih, koje ste naveli, stiče status operatera? Kako? Ne valja, promakne, ali ima ljudi koji pažljivo čitaju.Zašto član u celini ne valja? Zato što normativni optimizam podrazumeva da pokupim iz različitih zakona, ne pazeći kakve to posledice ostavlja u drugim zakonima, jer vam u tri poslednja stava ovaj član služi da kažete da se na poslovanje ovih društava kapitala, tačka 1) stav 1, primenjuju propisi koji uređuju, naravno, pravni položaj privrednih društava, da se kod obavljanja delatnosti poveravanja akcionarskom društvu primenjuju neki drugi propisi, da bi na kraju kazali da delatnost upravljanja aerodromom može biti predmet koncesije, kao i javno-privatno partnerstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i ovim zakonom.Šta ćete, i to bi moralo da imam vrlo jasan odgovor, i kako ćete primeniti ovaj zakon na tačku koja kaže da već imate aerodrom koji je u koncesiji? Hoćete raskidati ugovor o koncesiji? Hoćete praviti ugovor između starog i novog koncesionara? Ko će o tome da odlučuje? Gde je država tu?Dakle, naša želja da kažemo - obrišite član proizilazi samo iz jedne jedine činjenice, a to je da je član, kojim tražimo brisanje, ili potpuno neprimenjiv, ili viče sa papira o svojevrsnom legitimnom položaju za netransparentno, ne javno i uvek korupciji sklono delovanje, kada je u pitanju upravljanje aerodromima.Ne mislim da će te vi prihvatiti jedan od amandmana, ali mislim da je dobro za buduće dijaloge, jer ćemo sa ovim zakonom imati problema u primeni, da se setimo da je važno da zajedno uporedimo slike kako izgleda primenjen ovaj zakon, da bi smo znali koliko normativni optimizam ponekad ne valja. Hvala vam.

tačka 4) u prvom stavu briše i stavovi 3. i 4 takođe u istom tom članu brišu, jer oni govore o mogućnosti da se aerodromi daju na koncesiju, protiv čega smo mi i smatramo da to nije u ekonomskom interesu Srbije i da je ono što je profitabilno, što je dobro, što je vlasništvo građana Republike Srbije, što je vlasništvo države Srbije, a pri tom daje veliku dobit, ne treba da bude plod koncesija, niti eventualnih mogućnosti za prodaju.To je isto slučaj i sa drugim javnim preduzećima koja su u vlasništvu države Srbije, jer nacionalna dobra, nacionalno bogatstvo treba da služi državi i građanima da se od toga stiče prihod, da se od tih prihoda koji idu u budžet Republike Srbije dalje razvijaju i aerodromi druge delatnosti, kako bi građani od toga imali korist, a ne da se daje na koncesiju nekome ko će ubirati taj prihod na račun naših građana.Mislimo građana.Mislimo da sve što se tiče koncesije, za ono što je dobro, ne treba da bude u ovom zakonu i iz tih razloga smo predložili da se ovi stavovi u ovom članu brišu, smatrajući da to nije u interesu građana Republike Srbije. Mihailo Jokić. nije nametnuta, nego je alternativa. Znači, ovde se kaže može da bude, a ne mora. Prema tome, pričati unapred da će biti nešto i to komentarisati u amandmanu, mislim da je u ovom trenutku suvišno i nepotrebno i da amandman treba odbaciti. Naravno, tamo gde je upravljanje dobro,

Pošto je sasvim očigledno da postoji većina i da će ovaj predlog zakona da ugleda svetlost dana, da će ovi naši amandmani da budu tako odbijeni, koristim priliku, a to daje baš član 6, da vam samo skrenem pažnju da nije ovo jedini predlog zakona, da me pogrešno ne razumete, u moru naših zakona gde se otvaraju neke teme monopola itd, itd. Prosto se zaboravlja ustavna norma o vršenju javnih ovlašćenja. Avio-prevoz jeste javno ovlašćenje, delatnost aerodroma jeste javno ovlašćenje. Oduvek je bilo. Znači, oduvek je bilo.Vodite računa kada kažete da u različitim svojinskim oblicima mogu biti preduzeća, društva kapitala koja vrše upravljanje ili delatnost na na aerodromu, da oni nisu u istom pravnom položaju, nisu u istom pravnom položaju. Vodite računa. Vodite računa, pre svega, zbog ustavne norme o poveravanju vršenja javnih ovlašćenja. To je jedna stvar.Druga stvar, zašto ove stvari moraju da imaju kod nas dobit? Vi ste proširili na komunalna preduzeća, javna komunalna preduzeća, tu logiku. Javna komunalna preduzeća treba da obezbede neophodne uslove za život i rad na određenom prostoru i da tu usluge učine što jeftinijom i ne treba da budu dobitne organizacije. Kod nas u opštem vapaju za parama svuda želimo na napravimo dobit. Potpuno nepotrebnu dobit.Zapamtite, vršenje javnih ovlašćenja ne znači ovo što ste napisali u ovom predlogu zakona.

Amandman definiše ko može upravljati aerodromima. Dakle, javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici. Tu se postavlja pitanje javnog interesa, šta će se konkretno desiti. Ovde je bilo dileme – zašto unapred predviđamo da će zaista biti koncesije ili neće? Prethodni kolega je govorio o tome.Vi ste sami najavili. Mislim da se upravo govorilo i o ceni i mogućnosti izdavanja koncesije aerodroma „Nikola Tesla“ i zbog toga razgovaramo na ovakav način. Šta će se desiti kada dođe preduzetnik koji će upravljati aerodromom, recimo, „Nikola Tesla“ ili bilo kojim drugim, ali pre svega „Nikola Tesla“, kao najvećim i najznačajnijim, i forsira jednu ili dve kompanije ili samo jednu kompaniju u kojoj je moguće povezan interesno, kapitalom i na svaki drugi način? Interes je, zbog toga ponavljam, većinsko većinsko vlasništvo države i kontrolna akcija nad infrastrukturom, a upravo zbog toga da se ne bi ostvario monopol i da ne bi neko favorizovao jednu kompaniju ili operatera nad infrastrukturom.Ovde se ne radi samo o aerodromima, nego i o drugim javnim sistemima, ali sada govorimo o aerodromima. Dakle, zbog toga je izuzetno bitno da vodimo računa o tome na koji način će to uticati i na konkurenciju, na cene avio karata, jer je, siguran sam, neko iskustvo koje vidimo u regionu upravo pokazalo da koncesionar, naravno, želi da u što kraćem roku izvuče svoja sredstva, da čak i ne želi da ponovo investira i ulaže, ali to znači da rastu cene aerodromskih usluga, što znači da će rasti i cene avio karata. Zbog toga smo mi na ovakav način intervenisali i zbog toga otvaramo upravo ovu temu i pitanje na ovom članu.

Da, predložili smo da se član 7. briše, a u članu 7. su predviđene obaveze operatera aerodroma. Mi mislimo da ovo nije materija koju treba regulisati zakonom, pogotovo što na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju postoji i obaveza nadležnog Ministarstva za donošenje podzakonskih akata koji već i postoje, gde je regulisano, i nesmetano i bezbednosnog korišćenja aerodromske infrastrukture, kvalitetno održavanje i zaštita, takođe je aerodromske infrastrukture itd. Tako da jednostavno mislimo da nije bilo potrebe da se ovo ugradi u ovaj predlog zakona. Ministre, vi nekako izbegavate i u načelnoj raspravi, a i sada po amandmanima da odgovorite na ključno pitanje, koji je ekonomski motiv za ove najavljene koncesije za, pre svega Aerodrom „Nikola Tesla“, ako se zna, evo Krasić je pomenuo da je „Železara“ poslovala sa dobiti, poslovaće sa dobiti od 20 miliona evra, i Vučić i svi vi u Vladi se tim hvalite, što ako tako bude i jeste za pohvalu, ako ništa drugo zbog toga da više neće iz budžeta da se daju pare za „Železaru“.Ali, ako se hvalite sa tih 20 miliona, a 2015. godine, još Aerodrom „Nikola Tesla“ ostvario 27 miliona dobiti. Gde je onda ekonomska računica za tu neku eventualnu koncesiju? Mi bismo razumeli da ste koncesijom radili autoputeve, da ste to uradili mi danas ne bismo bili jedna od najzaduženijih država, i ne bismo imali sa današnjih 10 milijardi javnog duga, 3.102 milijarde dinara duga. Dakle, nije, ne radite dobro, ne radite u interesu građana i ne ponašate se domaćinski i to je naša generalna primedba na Vučićevu Vladu. Na član 7. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Pitam ministra da li prihvata ovaj Da, prihvatam amandman. rubrum člana 8. kaže ovlašćenje osnivača, odnosno većinskog vlasnika operatera aerodroma, i ovo je uz član 5. još jedan kristalno jasan primer te sklonosti normativnog optomizmu.Šta hoće da reši član 8 i šta je rešio loše? Da dodam, strašno želim da ovaj član nikada ne bude primenjen. Nikada. Da samo ostane na papiru, loš, dobar, izmenjen, kako god hoćete. Zato što ovaj član 8. predviđa odredbe u svojim stavovima šta se dešava u slučaju poremećaja u obavljanju delatnosti upravljanja aerodromom. On je u tačkama i u stavovima pomešao.Ovlašćenja koja Vlada inače ima, ovlašćenja koja agencija inače imaju, ovlašćenja iz vazdušnog saobraćaja, da bi na kraju u poslednjem stavu, dodali, ako koncensionar nije više u mogućnosti da obezbedi uslove za kontinuirano obavljanje vazdušnog saobraćaja, davalac koncesije preduzima mere u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, i ugovorom o koncesiji. Šta će ovaj stavu u ovom zakonu? Šta će? Zašto se vi stavom u članu 8. pozivate na to da se primeni drugi zakon? Naravno da će se primeniti, ili neće.Kako neće.Kako da vam kažem, to ide kroz sve članove ovog zakona. Razumem zašto. Zato što hoćete da ozakonite jedan proces koji vam se čini da nije dovoljno zakonit, ako ga preuzmete na osnovu Zakona o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu, a jeste. Dovoljno je zakonit, a ovde samo unosite nepotrebnu nejasnoću, ostavljate prostor da razni tumače i mešamo delove zakona nepotrebno.Ako hoćemo da govorimo o tome kad primeniti koncesije, morate da razumete da smo mi slušali predsednika Vlade, koji je na raspravi o budžetu govorio da sledeće godine Aerodrom „Nikola Tesla“ ide u koncesiju. Ako on to nije mislio, žao mi je. To ste morali sa njim na Vladi da kažete da će to biti već nekada. On je rekao da će biti prihoda od koncesija aerodroma. Da li mu je izletelo? Nemam pojma. Dok samo misliš svojim si mislima gospodar, kada izgovoriš svoje misli onda si tim svojim rečima sluga. Mi zbog tih reči imamo ovu raspravu.Zbog tih reči, možda pažljivije nego druge zakone, sa stanovišta koliko ima normativnog optimizma, gledam svaki od ovih članova. Zbog toga je rasprava. Ne postoji način da bilo ko na časnu reč i na, kako se to kaže majke mi, prođe u ovoj Skupštini, ko god bio, da li ga ja podržavala ili ga ne podržavala. Molim vas da razumete ovu diskusiju.